se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 11. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013." Molim se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Izvješće ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi kolega zastupnik Vladimir Šeks, predsjednik Nacionalnog vijeća. Izvolite poštovani kolega Šeks. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. U skladu sa Odlukom Hrvatskoga sabora o osnivanju Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije izabrano je Nacionalno vijeće i konstituirano u ovom sazivu, u ovom sastavu 11. srpnja 2012. godine. U tom razdoblju od 11. srpnja do 30. lipnja 2013. godine koji je uzet kao jedan datum, otprilike jedne godine Vijeće je održalo 7 redovnih i jednu tematsku sjednicu. U kojem sastavu je radilo mislim da je suvišno govoriti jer to je navedeno u izvješću. Nacionalno vijeće svojim zaključkom sa prve sjednice predložilo je Vladi Republike Hrvatske potrebu pristupanja izradi Izmjena i dopuna Strategije suzbijanja korupcije iz 2008. godine i reviziju Akcijskog plana iz 2010. godine. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog Nacionalnog vijeća i Odlukom od 15. studenog 2012. godine usvojila novi Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije. Na redovnim sjednicama Nacionalnog vijeća analizirana su i prihvaćena izvješća nositelja provedbe Strategije suzbijanja korupcije, dakle izvješća svih onih nositelja o izvršenju mjera iz revidiranog akcijskog plana. Uglavnom sva ministarstva i razna druga državna tijela i agencije su u revidiranom akcijskom planu imale zadaću da izvrše određene mjere i Nacionalno vijeće je na svojim sjednicama analiziralo da li su ta pojedina ministarstva i nositelji provedbe Strategije suzbijanja korupcije izvršili te mjere. referirajući se na izvješća pojedinih nositelja Strategije suzbijanja korupcije kao što je Izvješće Državnoga odvjetništva o provedbi antikorupcijskih mjera koje je raspravljeno i gdje je Nacionalno vijeće konstatiralo da je Državno odvjetništvo, dakle i DORH i USKOK da su u cijelosti izvršili mjere iz revidiranoga akcijskoga plana. izvršenje mjere koja se odnosila na analizu postojeće mreže sudova i državnih odvjetništava, izradu Prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava te procjenu prostornih, kadrovskih i drugih materijalnih pretpostavki

novog Zakona o kaznenom postupku. i postupanje po svim zaprimljenim anonimnim i potpisanim prijavama koje ukazuju na nezakonito stjecanje statusa i prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kao i izvješće o provedenim mjerama iz Akcijskog plana u Strategiji suzbijanja korupcije u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede u zoni odgovornosti Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva obrane gdje u ovome pisanom izvješću su date sve relevantni sve relevantni podaci koji su se odnosili na ova izvješća. Cjeloviti tekstovi svih izvješća nalaze se na internetskoj stranici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Strategija suzbijanja korupcije koju je donio Hrvatski sabor 19.lipnja 2008.godine definira korupciju kao štetnu društvenu pojavu koja narušava temeljne vrijednosti, te kao povijesni, psihološki, sociološki, gospodarski, politički i pravni fenomen. U najširem smislu to je svaka zlouporaba javnih ovlasti radi ostvarenja osobne koristi. U užem smislu korupcija se može definirati kao čin nedopuštene razmjene između javnog dužnosnika u druge osobe u cilju ostvarivanja osobne osobne koristi. To je svaki čin kojim se suprotno javnom interesu nedvojbeno krši moral i pravne norme te potvrđuju temelji vladavine prava. Među najvažnijim posljedicama korupcije je gubitak javnog povjerenja u tijela državne vlasti i javne institucije što se posljedično negativno odražava na gospodarski razvoj društva. Stoga ne samo korupcija i već i sama sumnja u korumpiranost te dojam korumpiranosti dovode u pitanje vjerodostojnost svake vlasti. Nacionalno vijeće inzistira poglavito kada se radi o umiješanosti visokopozicioniranih dužnosnika i političara na unapređenju učinkovitosti u razotkrivanju, procesuiranju i presuđivanju kaznenih djela jer samo na taj način može se poboljšati indeks percepcije korupcije i dokazati da u borbi sa korupcijom u Hrvatskoj nema nedodirljivih. Nacionalno vijeće je uputilo prijedloge i preporuke nositeljima mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, predložilo je Vladi RH pristupanje izradi izmjene dopune Strategije suzbijanja korupcije iz 2008.godine. nastavak proaktivnog pristupa korupciji i predlaganje koruptivnih mjera, provođenja aktivnosti na podizanju svijesti o postojanju korupcije, njezinim uzrocima i opasnostima. I može se zaključiti da su u zakonodavnom okviru preko donošenja novih i izmjena i dopuna postojećih zakona koji reguliraju pitanje javnih nabava, koncesija, sukoba interesa, financiranja političkih stranaka, prava na pristup informacijama, Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, pravosudne reforme stvorene pretpostavke za učinkovitiju borbu protiv korupcije. U cilju daljnjeg unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira, ali i mjere i njihove provedbe neophodno je kontinuirano jednom godišnje revidirati akcijski plan kroz praćenje i nadzor provedbe donesenih zakona. Sumnje u politički pritisak na policiju, Državno odvjetništvo i sudstvo u predmetima u kojima postoji sumnja na upletenost visokopozicioniranih dužnosnika, smanjuju povjerenje građana u pravosuđe i otežavaju snažnije uključivanje građana u borbu sa korupcijom. Stoga je neophodno efikasno provođenje svih zakona donijetih radi osiguranja neovisnog i pravosudnog profesionalnog pravosuđa i policije. Percepcija građana o korupciji u hrvatskom društvu posebno u pravosuđu, svim državnim tijelima, politici, zdravstvu, visokom školstvu športu ukazuje na ozbiljnost i potrebu još jače borbe sa korupcijom koja se najprije ogleda u iskazivanju snažne političke volje svih nositelja vlasti od lokalne do nacionalne razine, a odmah zatim u realizaciji strategije i akcijskih planova. Samo vidljivi rezultati, pravomoćne osuđujuće presude i oduzimanje protupravne stečene koristi dovest će do smanjenja negativne percepcije javnosti. Posljednjih mjeseci vidljiv je porast istraga u brojnim korupcijskih aferama koje su pokazale nedostatak integriteta odgovornosti i transparentnosti brojnih državnih dužnosnika, službenika, institucija političkih stranaka ili tvrtki. U borbi protiv korupcije transparentnosti najdjelotvornija je prevencija korupcija. Otvorenost u … mogućnost da javnost ima puni uvid u rad neke javne institucije, postupak javne nabave ili zapošljavanje predstavlja branu svakoj korupciji. Ali uz transparentnost … nužno i znanje i odgovornost. uvjetima recesije, nelikvidnosti i porasta nezaposlenosti raste i korupcijski rizici pa je neophodno još jače iskazati snažnu političku volju i pojačati sve aktivnosti svih nositelja strategije i akcijskog plana u cilju prevencije ranog otkrivanja i brzog procesuiranja svakog koruptivnog ponašanja. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Otvaram raspravu o izvješću. idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije parlamentarni je nadzor nad provedbom strategije. Da bi taj parlamentarni nadzor bio konstantan i što objektivniji te lišen bilo kakvog politikantstva ukazuju i odredbe Odluke o nacionalnom vijeću. Ona određuje da vijeće o svom radu podnosi izvješće 2 puta na godinu te određuje njegov sastav prema kojem je predsjednik iz redova oporbe, potpredsjednik iz redova većine, uz njih od ostala tri zastupnika dva su iz redova oporbe, a jedan iz redova većine. Dok većinu punog sastava vijeća čine predstavnici sindikata, predstavnici poslodavaca, akademske zajednice, predstavnici nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, stručnjaci i predstavnici medija. Korupcija se u javnosti smatra rasprostranjenom i nije pretjerano pozitivno mišljenje o njoj. To je osim međunarodnih anketa utvrdilo i nacionalno istraživanje koje je provelo Ministarstvo pravosuđa prije revizije Akcijskog plana iz 2012. godine. Prema rezultatima tog istraživanja javno mnijenje korupciju smatra glavnim problemom osobito među političarima, sucima i javnim službenicima. Stoga je svaki nadzor nad provedbom Strategije suzbijanja korupcije izuzetno važan, a jedan od najvažnijih je ovaj parlamentarni nadzor kroz nacionalno vijeće. Da li je ovo nacionalno vijeće do kraja na visini zadatka prema ovom izvješću kako bi odgovorilo na unaprijed navedene izazove? Klub SDP-a misli da nije i zato neće podržati ovo izvješće. Parlamentarni nadzor koji mu je dan odlukom i koji je izuzetno važan i radi nas samih, a to mislim ovdje na državu, i važan radi percepcije javnosti. Percepcija javnosti bila bi pozitivnija kada bi vidjela da su svi segmenti državne vlasti upregnuti na sustavnu i stalnu borbu protiv korupcije. Ne samo izvršna i sudska vlast već i zakonodavna. Što kroz donošenje zakona koji sužavaju manevarski prostor za koruptivna djela, što kroz nadzor nad provedbom strategije. Vijeće je konstituirano prije skoro 2 godine ili u srpnju 2012. godine, a pred nama je prvo izvješće. Prema odluci o nacionalnom vijeću vijeće treba Hrvatskom saboru podnositi izvješće dva puta godišnje. Što znači da smo prema odluci koju je donio ovaj Sabor sada trebali raspravljati već o trećem izvješću o provedbi strategije, a sada smo tek na prvom. Ovo izvješće ima radni naziv Izvješće o radu za razdoblje 11. srpanj 2012. do 30. lipanj 2013., a to je ustvari Izvješće o radu vijeća od 11. srpnja do 31.12.2012. i nerada cijele 2013. godine. I zato je to tek prvo izvješće, a ne treće. Ovo izvješće je rezultat virtualnog rada i kao takvo došlo je na plenarnu sjednicu. Da li je ovo izvješće bilo predmet rasprave na sjednici vijeća? Nije. Izvješće svako pa i ovo je svojevrsno stajalište tijela koje ga podnosi i prema odluci o nacionalnom vijeću i prema Poslovniku Hrvatskog sabora stajališta i mišljenja mogu se zauzimati većinom glasova nazočnih članova na sjednici. Ovo izvješće članovi nacionalnog vijeća dobili su na svoje e-mail adrese i nakon toga je samo proslijeđeno na plenarnu sjednicu. Vijeće je održalo 7 redovnih i 1 tematsku sjednicu. Sve redovne sjednice bile su u razdoblju od 11. srpnja do 31. prosinca 2012. godine. Nitijedna redovna sjednica nije bila u 2013. godini. Ako je već predsjednik smatrao da nema dovoljno materijala za redovne sjednice, iako nas stvarnost u tome demantira, svakako je bilo prostora za više tematskih sjednica i tematskim sjednicama se javnost skreće na sam problem korupcije koji je u društvu. Tako recimo na 4. sjednici 18. listopada 2012. godine, dakle prije punih godinu i pol dana, kod rasprave o načinu rada nacionalnog vijeća bio je i prijedlog za 2 tematske sjednice. Jednu sa radnim naslovom vrednovanje učinaka i analiza Strategije suzbijanja korupcije koja je održana prije godinu dana i onu sa radnim nazivom – Razvoj gospodarstva i korupcija koja do danas nije održana. Što se tiče samog sadržaja izvješća ono je doslovce copy-paste samih izvješća nositelja provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Ako imamo na internetskoj stranici Hrvatskog sabora u integralnom sadržaju sva ta izvješća ne vidim razloga da se nama zastupnicima radi skraćeni copy-paste tih istih izvješća. Članovi vijeća su u raspravama o svakom pojedinom izvješću bili ne samo aktivni već su imali konkretne prijedloge prema poboljšanju same transparentnosti rada što se iz ovog izvješća ne može iščitati jer je na svako ponaosob izvješće bilo i konkretnih prijedloga. Dakle, klub SDP-a smatra da je rad ovog vijeća i njegov nadzor nad provedbom strategije izuzetno važan. Kampanjski rad koji je vidljiv kod ovog izvješća i koje nije usvojeno na redovnoj sjednici vijeća ne doprinosi ni važnosti tog zadatka a niti promjeni percepcije javnosti. Zbog svega klub SDP-a neće podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Na redu je Klub nezavisnih zastupnika ili liste nezavisnih i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin, nema ih u dvorani Sabora plenarne sjednice, gube pravo rasprave kao klub o ovoj temi. Na redu je Klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite kolega Đurović. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. Ove dvije prethodne rasprave bile su zaista moram priznati zanimljive, svaka na svoj način, mislim da u svakom slučaju ovu temu ovu temu treba proširiti dijelom i izvan rada samog Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, ukupno na problem korupcije s obzirom da da je manje-više pa mislim da je to i nekakav stav većine nas ovdje, većine političkih stranaka koje predstavljamo da je korupcija još uvijek otvorena rak rana hrvatskog društva i da hrvatsko društvo sa ili hrvatska politika sa nekoliko nekoliko velikih uhićenja ili sa nekoliko velikih suđenja nije zapravo završila priču sa korupcijom u Hrvatskoj. Kad je riječ o radu samog Nacionalnog vijeća, ja moram priznati, mi u njemu nismo sudjelovali i vrlo je teško zapravo na vjerodostojan način ako u nečem nisi sudjelovao donositi zaključke o o samom radu tog vijeća. A kad je riječ o ovom izvješću eto ono taksativno navodi neke elemente iako sam također stekao dojam da se možda u samom izvješću nije dovoljno ulazilo ulazilo u dubinu nekih problema i nekih tema koje se tiču korupcije već da se više ovako u širinu sve zajedno obuhvaćalo. Spominjala su se i neka istraživanja pa evo možda vrijedi još jedanput spomenuti da je indeks percepcije korupcije transparency internationala koji je praktički najrelevantniji nekakav nevladina procjena korupcije koja obuhvaća 170 i nešto država svijeta, RH u 2013. svrstala na 57 mjesto po percepciji korupcije, nešto bolje nego u 2012. ali još praktički među najlošije u državama koje su danas članice EU ili najlošije među državama koje su danas članice EU. Prema tome iz takvog jednog vanjskog izvora možemo i sami sebi sa sigurnošću da zasigurno priča o korupciji u Hrvatskoj nije ni blizu završena i kad ne bismo živjeli u Hrvatskoj i svjedočili hrvatskoj zbilji ili kad ne bismo svjedočili svemu onome što se u Hrvatskoj zapravo iz dana u dan događa svakodnevnim novo otkrivenim korupcijskim aferama koje u pravili i nažalost uvijek za sebe vežu dio političke nomenklature, u pravilu u tom trenutku vladajuće političke nomenklature. Također transparency international prati i indeks kontrole korupcije i taj indeks kontrole korupcije koji se kreće na 57,4 a govori o razmjeru u kojem se javna vlast koristi u privatnom interesu, taj indeks kontrole korupcije se gotovo pa ne mijenja ili se vrlo malo mijenja još od 2003.godine pa do 2012.godine na koju se njegovo praćenje odnosi. Radi se o pomacima od manje od 5% što je možda još više zabrinjavajuće jer smo mi s obzirom na neke događaje stekli dojam ili barem takva percepcija da smo se ipak mi u državi uspijevamo na neki način promijeniti neke odnose i smanjiti razinu koruptivnosti društva. Također ima i to istraživanje u okviru Ministarstva koje se spominjalo. Zanimljivo je da kad se gledaju ustanove da je zapravo državne ustanove ili javne ustanove tad je percepcija po ustanovama zapravo najveća kad je riječ o korupciji vezano za carinu, sudstvo i lječništvo odnosno bolnice a najmanja percepcija korupcije po ustanovama, javnim ustanovama je vezana za škole i za ustanove za socijalnu skrb. Ovome su svakako pridonijeli neki stroži zakoni i presude koji bi zapravo bilo dobro da ih bude i više ako je ikako moguće u budućnosti. sama percepcija korupcije u našoj državi može se promatrati sa više strana. Ako je promatram kao građan a što najčešće i pokušavam ne kao osoba koja sudjeluje u politici onda je vrlo često promatram u onom djelu gdje ja mogu promatrati. To je kao problem zapošljavanja, primjerice zapošljavanja u javnom sektoru, u javnim ustanovama, u javnim institucijama. Ja mislim da RH ima jedan od ne tako čestih slučajeva među državama barem EU a to je da primjerice na fakultetima imate nemjerljivo veliki broj profesorske djece koja su danas profesori, a u bolnicama imate nemjerljivo veliki broj liječničke djece koji su danas liječnici, a u sudovima imate nemjerljivo veliki broj sudaca čiji su roditelji bili suci. Od ribara ribari. A recimo u SOI imate nemjerljivo velik broj djece čiji su roditelji bili ili su danas državni dužnosnici. Možda i to na neki način, šta kaže gospodin predsjednik sabora "Od ribara ribar". No, mislim da to nije "Od ribara ribar" i da to nisu zanati koji se sami po sebi nasljeđuju, niti da se netko rađa na način kako mu je netko njegov to isto radio, već da je to zapravo posljedica ustrojenih nekih modela koji zapravo imaju evidentno koruptivni model ponašanja ili obrazac ponašanja koji u konačnici dovodi do toga, do ovakvih pojava za koje svi mi vrlo egzaktno možemo iznijeti podatke u kojoj mjeri su i gdje prisutne. I to je zabrinjavajuće. Da ne govorim o javnim nabavama, u Republici Hrvatskoj mi smo ih navodno stavili na neki način pod kontrolu, nekakvim državnim uredima koji navodno okrupnjuju, koji navodno to bolje kontroliraju, racionaliziraju, normiraju i sprječavaju pojedine subjekte da da imaju veći manevarski koruptivni prostor. No i dalje, ne samo kad je riječ o državi nego lokalnoj upravi, o javnim ustanovama i imamo pojavu za koju ne treba biti preveliki matematičar pa da se utvrdi da ako je cijena zidanja jednog kvadrata zida sa računom 400 kuna, a da je u većini javih poslova 800 kuna, 1000 kuna ili 1500 kuna "Da nešto je trulo u državi Danskoj". Ili da ako jedan kvadrat glazure 75 kuna, a da je u većini javnih poslova 100,150 ili 200 kuna, da je također "Nešto trulo u državi Danskoj" ili ukoliko se nabavljaju vozila na način da se prihvaćaju najskuplje ponude za potrebe države ili konkretno Ministarstva unutarnjih poslova zbog toga što je javni natječaj podešen na način da u cijelosti bude usmjeren samo na jednog mogućeg dobavljača. Pa kad i država odustane od tog posla u posljednji čak, ali ne primijeti nikakve konzekvence da se na to nadovezuju. Postoji li pitanje tu odgovornosti? Dakle, za mene je to bio jedan primjer vrlo, vrlo sumnjivog posla. I ne mogu se otet dojmu da je taj posao bio vrlo sumnjiv. A mislim da je takvim poslovima i dalje premreženo, premrežen hrvatski javni prostor ili hrvatska nabava na svim razinama, na svim mogućim razinama od škole pa da Hrvatske Vlade ili Hrvatskog sabora i ministarstava. Kako bi smo što bolje proveli taj nacionalni program išlo se i na osnivanje antikorupcijskih povjerenstava po županijama u posljednjih nekoliko godina. I eto sad u županiji u kojoj ja živim prije mjesec dana, naravno u toj županiji se kasni u svemu pa i u ovako nečemu, idu osnovat vladajući u ovom slučaju HDZ, koji obnaša vlast u županiji, idu osnovati antikorupcijsko županijsko povjerenstvo neshvaćajući uopće u čemu je poanta osnivanja županijskog antikorupcijskog povjerenstva ako je u materijalu piše da će biti i politički neovisno, oni na samu sjednicu za sedam članova županijskog antikorupcijskog povjerenstva dostave popis sedam uglednih članova vlastite stranke. Dakle, u jednoj županiji gdje njihova ta politička stranka obnaša i vlast u županiji, praktički u svim gradovima i općinama. Ne mislim da je tu bilo pitanje, možda i u ovakvom slučaju želje da se nešto izigra već zapravo pokazuje posvemašni nerazumijevanje opće ideje što bi značila ideja antikorupcijskog povjerenstva ili što uopće ta ideja borbe, trajne nekakve borbe protiv korupcije ili nulte tolerancije na korupciju bi značilo ako ćete osnovati jedno povjerenstvo na razini jedne županije ili kao da mi u Hrvatskom saboru danas osnujemo jedno antikorupcijsko povjerenstvo u kojem će sjediti jedanaest predstavnika vladajuće koalicije. Zaista ne znam što bi to povjerenstvo tada trebalo predstavljat? Međutim, u pokušaju da tim ljudima dokažem da to nema smisla oni kažu pa dajte i vi svoja dva, ali nije poanta naša dva, poanta je opće modela, modela po kojem ćemo razaznavat tu borbu protiv korupcije, da li ćemo ju uopće razaznat i da li ćemo uopće htjet nešto činiti kao društvo. I ove kritike koje smo čuli za rad Nacionalnog vijeća za praćenje probne strategije i suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora zapravo govore da na neki način i u Hrvatskom saboru bez obzira na prihvatljiv sastav tog povjerenstva očito uopće nije shvaćeno što bi zapravo trebalo trebalo to značiti i na koji način, što bi uopće trebalo predstavljati nulta tolerancija na korupciju? Bez obzira na sve, nisam siguran da je idealno rješenje da baš dva puta godišnje mi raspravljamo o šestomjesečnom izvješću ovog povjerenstva s jedne strane, a s druge strane onaj tko ima poluge zakona da mijenja zakone taj ne može biti ekskulpiran time što ništa nije učinio, već onda sa pozicije vlasti dođe i kaže pa eto povjerenstvo nije radilo, jel imate poluge zakona prema tome mijenjajte učinite i postavite na način da to povjerenstvo i sva druga povjerenstva rade, a da konačno se u hrvatskom društvu zaista i prepozna ono što dosad, ja mislim da je u nedovoljnoj mjeri prepoznato, zaista želja hrvatske politike, želja, ne još uopće akcija, već želja hrvatske politike za zaista nultom tolerancijom prema korupciji. Hvala. Hvala i vama. Na vaše izlaganje ima jedna replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića iz kluba. **Grubišić, Boro dobro ste govorili o županijskim antikorupcijskim povjerenstvima. Naime, tako je to po svim županijama, nije iznimka vaša županija koju sam prepoznao iz vašeg izlaganja. Naime, ono što oni koji su formirali županijska antikorupcijska povjerenstva ne raspoznaju i ne prepoznaju je to da je zapravo partitokracija dobrim dijelom izvor korupcije. To se pozna i po onom što ste govorili, o nepotizmu i klijentelizmu kao elementima, kao jednim od elemenata korupcije. A što se tiče ribara ili ribarića, dakle malog ribara, tome prilično pomažu i stvari koje se odvijaju i na našim fakultetima koji su također zahvaćeni određenim da kažem korupcijskim aferama. Imali smo i jednu spektakularnu akciju na jednom od fakulteta ili dva zapravo fakulteta, ali ima ih dosta onih koji počinju sa p, naziv, neću spominjati ovdje, gdje je opća spoznaja, gdje je javna tajna da se kupuju ispiti i završavaju fakulteti, a onda tim putem i namještaju ljudi ribari i ribarići. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Pa nije baš isto u svim županijama, neke županije, svaka županije je donijela svoj pravilnik, neke županije su primjerice donijele pravilnike da u županijskim antikorupcijskim povjerenstvima, ima primjer jedne županije, ne može biti netko tko je bio član političke stranke u protekle 3 godine, dakle ima vrlo različitih primjera po županijama, u ovoj županiji o kojoj vi govorite gdje vlast obnaša HDZ, u županiji kao u Požeškoj, tu je model vrlo sličan. Kad je riječ o percepciji korupcije među hrvatskim građanima, prema istraživanju iz 2012., 96,1% smatra kao … korupcije dužnosnike i političare koji toleriraju organizirani kriminal u razmjenu za određenu korist, to je jako zabrinjavajuće za one koji se danas bave politikom. Dakle hrvatski građani detektiraju političare kao one i dužnosnike kao one koji su zapravo u središtu korupcije, a u pitanju tko ima najviše koristi od korupcije, 85% građana odgovara da su to političari, a samo 60% da su to biznismeni i oni koji se bave poduzetništvom. Naravno da tome nije tako i ne može tome biti tako, međutim ovo je percepcija korupcije u očima hrvatskim građana. Za hrvatsku politiku i hrvatske dužnosnike jako, jako zabrinjavajuće. **Leko, Josip (SDP)** A čiji je recept za te 3 godine potrebno da se čovjek očisti od politike? Čiji je to recept? Poštovana kolegica zastupnica Jadranka Kosor, replika. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Đuroviću, spominjali ste jedna od temeljnih načela u borbi protiv korupcije, a to je nulta tolerancija na korupciju i politiku u tom kontekstu. Činjenica jest međutim i dobro ste to detektirali, ne postoji zapravo stvarna volja, zato što mnogi političari bez obzira na stranačku pripadnost su skloni dakle da političare i u tom kontekstu borbe protiv korupcije dijele na moje i tvoje, moje i tuđe, naše i vaše. Dakle, naše smo spremni često puta braniti bez obzira o čemu se radilo, a tuđe smo spremni pribijati na stup srama. Zato ja mislim da kad se govori o gradonačelnicima, načelnicima, županima, zastupnicima i zastupnicama da treba vrijediti isto načelo pa se onda možemo dogovoriti, promijeniti eventualno i propise. Dakle tko treba davati ostavku, tko se eventualno treba maknuti dok se uz naravno presumpciju nevinosti ne dokaže. Oni koji se istražuju, oni koji se sumnjiče, oni koji su osumnjičeni, oni koji su optuženi, oni kojima se sudi, oni kojima je presuđeno u prvom stupnju ili do konačne presude kada se dokazuje krivnja ili nevinost. Kada oko toga budemo složni i stvarno odlučni, onda će biti lakše i boriti se protiv ovog zla kojeg nažalost nikad nećemo iskorijeniti do kraja. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, mislim da, ja se slažem s vama, mislim da se i većina slaže s vama. Naravno opet u svijetlu onoga što ste rekli dok to nisu naši, dok su neki drugi. Da, pa naravno, svakako bi tu trebalo, ja stvarno nisam stručnjak niti si utvaram da to mogu biti za to područje, ali bi tu svakako trebalo vidjeti koji su najbolji primjeri i koji su modeli primjenjivi onim državama u koje smo se ugledali u tom pogledu EU i te modele i te kriterije koji su primjenjivi u tim državama EU jednostavno forsirati u RH jer ako možemo forsirati i cijene energenata i troškove života i svu legislativu pa onda valjda ako nas išta neće koštati, a koristit će hrvatskom društvu onda da forsiramo i one kriterije odnosa prema korupciji koji vrijede i u najrazvijenim državama EU. čuo sam prvi puta za izraze nulta stupa tolerancije prema korupciji kada je bila predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor, ali susreo sam se s tim terminima i u fazi kada sam bio promatrač u nekoliko država, najkomičnija je bila u Gruziji kada je predsjednik Margvelašvili držao predavanje o nultoj stopi tolerancije prema korupciji i rekao da u Gruziji nema korupcije jer su oni kada su došli na vlast 98% činovnika smijenili i postavili svoje, tako da su sad bili njihovi su pošteni, a ovi su bili lopovi. I naravno da smo se svi u dvorani nasmijali mada nam je predsjednik držao predavanje. Nasmijali smo se kako to. Oni su stvarno Sve me to nešto podsjeća ne u tako komičnim razmjerima i u Hrvatskoj. Kako biste, vi ste govorili o tome, o nerazumijevanju nekih dužnosnika na nižim razinama što zapravo jest bolji proces korupcije. Kako će oni razumjeti kad predsjednik Vlade ne razumije i on ne razumije sve vrijeme da indicije i da ono što smo mi sami čuli preko medija za dvoje dužnosnika SDP-a su dovoljne da se traži politička odgovornost, ne krivica, nego politička odgovornost. Da ono što je rekla kolegica Kosor prije da se ili ne znam jeste vi rekli da se ode s funkcije tako dugo dok se ne završi proces. Međutim, treba ljude uhapsiti policija i onda da kažu i ne, nije to dovoljan razlog. Tijela će odlučivati kad. Pa onda zbog čega smo gospodina Sanadera osuđivali. Gospodin Sanader nema niti jednu još sad pravomoćnu presudu, on je nevin. Mislim da smo licemjerni, da i ovdje u Saboru licemjerno govorimo i da predsjednik Vlade nas uči da se isplati biti koruptivan. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Ja se u tom dijelu također potpuno slažem sa vama. To je opet ono što je rekla zastupnica Kosor problem vaših i naših. I onda kad su njihovi onda vidimo sve, a kad su naši onda malo nam je teže to i primijetiti i to je na neki način hajde da tako kažem ljudski ako ćemo biti iskreni. Ali ono ja mislim da mi imamo problem, mi imamo problem što mi apsolutno na žalost evo 2014. nemamo neovisnih medija. Kod nas ne postoji pritisak javnosti, kod nas ne postoji kritična masa društva koje se nalazi izvan utjecaja partitokracije ili političkih stranaka ako hoćete i koja bi imala bilo kakvog utjecaja na bilo kakvo društveno gibanje. A da ne kažem koliko se u ovom društvu, u njegovom razvoju nanijelo štete, teze najviših državnih dužnosnika o tome neka institucije rade svoj posao. Slušali smo ih od 2000. godine pa slušamo ih i sve do danas. To je jedna teza koja skriva iza sebe kriminal, korupciju, nepotizam i sve ono najgore zapravo što nose oni tzv. najprljaviji oblici politike, a to jednostavno skriva se ovako neka institucija, rad institucija. Tu se također slažem sa vama. Nema nikakve veze sa ičijom političkom odgovornošću ni političkom, ni društvenom, ni osobnom odgovornošću u nekom konkretnom događaju. No na žalost ta priča neka institucije rade svoj posao od te 2000. od kad je puštena u pogon evo do danas do 2014. živi i samo mijenja političke boje, obrasce i nositelje koji se iza nje skrivaju. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa ja bih počeo svoje izlaganje činjenicom da je korupcija pojava koja nije specifična samo za hrvatsko društvo i koja u većoj ili manjoj mjeri postoji sasvim sigurno u svim državama na svijetu. Treba procijeniti gdje se nalazi Hrvatska i koliko je hrvatsko društvo učinkovito u borbi protiv korupcije, a svakako jedan od instrumenata je i ovo Nacionalno vijeće koje prati provedbi Strategije suzbijanja korupcije. Naime, ozbiljnija borba protiv korupcije u Hrvatskoj je zapravo tek počela u vrijeme pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom što bi se dakle moglo prevesti da smo bili dovedeni u tu situaciju da doista ozbiljnije kao društvo se pozabavimo sa tom pojavom i to je činjenica. To je činjenica koja je ja mislim poznata i cjelokupnoj javnosti. Naravno da je dobro da smo dovedeni u tu poziciju i naravno da je dobro da smo i reagirali i da smo stvorili instrumente koji su preduvjet za kvalitetnu borbu protiv korupcije. I rezultate možemo pratiti pa i svakodnevno. Ja neću ulaziti u niti jedan pojedinačni slučaj aktualni ili bilo kakav drugi potencijalni, ali je činjenica da su u Hrvatskoj danas prisutni rekao bih dovoljno jaki instrumenti sa kojima se može zapravo ići u obračun sa korupcijom. Jesu li oni dovoljno prihvaćeni od svih aktera u hrvatskom društvu to je pitanje koje možemo postavljati u svim institucijama i to je nešto o čemu vodi računa i ovo izvješće o radu Nacionalnog vijeća. Naravno da nikad neće biti dovoljno i naravno da treba težiti ka tome da se korupcija suzbije što je moguće više i da ne bude prisutna u društvu. čak ona društva o kojima se govori kao nekim društvima koja su uzor nama u Hrvatskoj, a spominju se tu često skandinavske zemlje recimo od europskih zemalja. Čak i ta društva imaju itekako snažnu borbu protiv korupcije što znači da je i u tim društvima prisutna itekako snažna borba protiv korupcije ali prisutna je i korupcija. Ja ću reći samo jedan slučaj, recimo Patria. Patria nije hrvatska firma, Patria je finska firma. Dakle, u tom slučaju Finci su izvoznici korupcije. Ono što smo mogli pratiti iz medija prema Sloveniji, dijelom bila je obuhvaćena i Hrvatska itd. Dakle, to je pojava koja nadilazi granice, koja nadilazi očito i sustave društava i to je pojava koja očigledno će postojati zajedno sa ljudskim društvom. Dakle, to je slabost pojedinca. Ali automatski ako taj pojedinac obnaša određenu dužnost ako je u određenoj instituciji, onda je to slabost te institucije što znači u konačnici i slabost društva i o tome mi danas ovdje govorimo. Mi govorimo o mehanizmima koje treba ojačati kako bi se doista korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru. u tom smislu ovo izvješće koje je pred nama u sebi nosi izvješća koje aktere zapravo Strategije suzbijanja korupcije su provodili u ovom razdoblju od godinu dana. I doista me čudi, čudi me stav kluba SDP-a koji govori o tome da im nije prihvatljivo izvješće zato što se odnosi na razdoblje od godine dana. A istovremeno zaboravljaju da gotovo dvije godine nije bilo nikakvog izvješća o borbi protiv korupcije od strane nacionalnog vijeća. To je od razdoblja sredine 2010. do ovog izvješća, dakle do sredine 2012. godine odnosno točnije do 11. srpnja 2012. godine. Ja mislim da ovo izvješće bez obzira koliko smo zadovoljni sa pojedinim mjerama i provedbom strategije, izvješće kao izvješće trebamo prihvatiti, mi ćemo ga u Klubu Hrvatske demokratske zajednice sasvim sigurno podržati. što znamo da su se određene aktivnosti događale i nakon ovog izvješća. Jedna od važnijih aktivnosti koja je ukazala na koruptogenost jednog zakona kojeg smo mi donijeli u Hrvatskom saboru je izuzetno važna a to je Zakon o predstečajnoj nagodbi. Mi smo imali jedno vrlo interesantno izlaganje, prije svega stručnjaka, pravnika, profesora pravnih fakulteta, predstavnika sindikata i ostalih koji su vrlo jasno ukazali na koruptogenost tog zakona. Nažalost, nakon te sjednice koja je bila javno poprilično popraćena nismo imali nikakvih konsekvenca u Hrvatskom saboru na način da smo dobili izmijenjeni Prijedlog zakona o predstečajnoj nagodbi. A tu je riječ doista o milijardama kunama, za koje nismo dobili ni popis institucija, odnosno tvrtki kojima je oprošteno, temeljem čega, u kojoj mjeri itd.. Dakle, mi moramo apsolutno naše djelovanje uskladiti sa onim što je nacionalno vijeće već stavilo pred sebe i pred hrvatsku javnost. I tu je odgovornost Hrvatskoga sabora, prije svega vladajuće većine. Jer je jasno svima da prijedlozi zakona koji dolaze iz redova oporbe neće ugledati svjetlo dana niti ga ugledaju. Spomenuti ću samo evo povezivanje hrvatskog juga Pelješkim mostom. Taj je zakon predložila Hrvatska demokratska zajednice je predložila taj zakon, evo već više od godinu i pol dana se kiseli na dnevnom redu Hrvatskoga sabor i sasvim je jasno da neće doći na dnevni red možda nekad u nekim u nekim kasnim noćnim satima kada bude jedan ili dva zastupnika u Hrvatskom saboru. Ali tu je zapravo odgovornost prije svega vladajuće koalicije da postupa prema nalazima tijela koje je Sabor formirao u ovom slučaju tu je riječ o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije i da zapravo svojim djelovanjem podupire tu borbu protiv korupcije. Što znači strategija ako se u konkretnim primjerima gdje je Hrvatski sabor involviran u donošenje takvih zakona koji očigledno ostavljaju prostor koji nije dovoljno transparentan, nije dovoljno jasan. I što znači ako mi na takav način djelujemo da ne ispravljamo te pogreške koje su ukazane od strane doista najvećih eksperata u hrvatskom društvu koji se bave tim pitanjima i predstavnika sudske vlast i predstavnika pravnog fakulteta i svih drugih koji itekako imaju što reći i rekli su o tom konkretnom zakonu. Dakle, generalno evo je želim još jedanput reći u ime kluba HDZ-a da ćemo mi prihvatiti ovo izvješće. I da nam je drago zapravo da vidimo da je Nacionalno vijeće stavilo akcent upravo na prevenciju. Jer mislimo da kroz prevenciju a to znači transparentnije instrumente se može napraviti puno na suzbijanju korupcije. Prevencija je iako vam državni aparat djeluje pravedno i na vrijeme. I to je prevencija protiv korupcije. Jer ako državni aparat, ako jedan dio državnih tijela ne može rješavati zbog prezatrpanosti, prenatrpanosti u jednom razumnom roku, vremenskom roku određena pitanja naravno da se ostavlja prostor da se tada nekome pogoduje, da se neki slučajevi rješavaju, da se neki drugi ne rješavaju. Čak i sitna korupcija koja je također prisutna u društvu je rezultat upravo neadekvatnog djelovanja određenih državnih institucija, evo počev od bolnica pa dalje. Govorili su ovdje prethodnici moji o načinu zapošljavanja, međutim, to ne možemo reći da je riječ o korupciji, naravno tu je riječ o nepotizmu, tu je riječ o nepotizmu koji može biti povezan sa korupcijom. I doista je interesantno da na nekim fakultetima predavaju cijele obitelji. Moguće da postoje takve obitelji koje imaju doista nadarene pojedince. Ali sigurno je da bi hrvatska javnost znala za njihove rezultate i onda bi bilo opravdano očekivati da na jednom fakultetu predavaju suprug, supruga i njihovo dijete, kćer ili sin, takvih nažalost slučajeva po meni ima jer moguće je da je doista opravdano, ali čini mi se da je teško opravdati takvu činjenicu kao što je to rekao moj prethodnik iz kluba HDSSB-a. Dakle, postoje takvi primjeri i tu doista treba biti oprezan i svi oni koji su u tim institucijama koje provode javne natječaje moraju biti apsolutno sigurni da su u skladu sa najboljim kriterijima i sa transparentnim djelovanjem zapravo donijeli odluke o takvom zapošljavanju. Ista je stvar oko javne nabave. Javna nabava je detektirana kao prostor gdje se može dogoditi i gdje se događa korupcija. I sad je pitanje što smo mi kao zakonodavno tijelo napravili da bismo taj prostor smanjili odnosno da ga potpuno zapravo zatvorimo kako ne bi uopće bio pogodan korupciji. Vidimo iz javnih rasprava da se pojavljuju danas i tvrtke koje se bave isključivo žalbenim procesima u procesima javne nabave i zaustavljaju zapravo razvoj društva, odnosno zaustavljaju razvoj pojedinih općina, gradova, županija, zaustavljaju djelovanje i nekih državnih institucija itd. Dakle te prostore smo mi dužni zapravo zatvoriti i trebamo što prije reagirati na takve pojave. Ako je javna nabava prostor u kojem se događa korupcija onda moramo hitno izmijeniti Zakon o javnoj nabavi. Ako je Zakon o predstečajnoj nagodbi prostor u kojem se događa korupcija ili moguće da se događa korupcija i ako ima puno manjkavosti kao što je ukazano, onda moramo hitno reagirati na takve pojave. Dakle prevencija je nešto na čemu je poseban akcent dalo Nacionalno vijeće i u tom smislu mislim da je to dobar smjer rada Nacionalnog vijeća i sigurno će u budućnosti on dati rezultata i zato evo mi ćemo, klub HDZ-a podržati ovo izvješće Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo na replike. Prva replika poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Pa počet ću ovu repliku sa isticanjem da je ono što je uvaženi zastupnik Matušić rekao točno, a to je da doista niti jedno društvo nije imuno na korupciju koliko god bilo razvijeno i upravo je na nama kao političarima prije svih drugih zadaća da se svaki dan u svakom pogledu borimo protiv korupcije i da radimo sve što možemo da svaki oblik, svaku pojavu te korupcije osudimo. I drago mi je što ste rekli da danas nećemo o imenima i zato ću vas pozvat da mi se pridružite u osudi svakog oblika korupcije, ali prije svega u osudi onih oblika korupcije kojima su podlegli državni i lokalni dužnosnici i da tu zajedno sve političke stranke u Hrvatskom saboru krenu i pokažu građanima da bez obzira što propusta još uvijek ima i bit će ih, stvari se u Hrvatskoj mijenjaju i to na bolje. Međutim, postoji dio vašeg izlaganja s kojim se ne mogu složiti, a on se odnosi na rad vijeća. Zadnjih mjeseci imali smo doista dobar i kvalitetan rad. Ponovno smo počeli razmatrati izvješća, ali je neosporna činjenica da smo cijelu 2013. godinu propustili i sve ovo što radimo sada, što smo radili prošli tjedan na jednoj sjednici, što ćemo raditi sljedeći tjedan mogli smo raditi tijekom cijele 2013. godine, jer bilo je stvari koje smo mogli raspravljati. Ako nije bilo izvješća trebali smo raspravljati o tome zašto ih nema i o nekim pojavama korupcije koje su se javljale. I za kraj, govorili ste o predstečajnim nagodbama ali niste spomenuli jednu činjenicu, a to je da je u svom završnom izlaganju ministar financija jasno obrazložio da su uočeni nedostaci i da se radi na njihovom otklanjanju. Najavio je u kojem smjeru će ta otklanjanja ići i dobio je potpunu podršku svih predstavnika akademske zajednice na sjednici. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Frano Matušić. Poštovani kolega, bio sam na sjednici, nisam baš vidio tu potpunu potporu akademske zajednice. Štoviše, neki od članova akademske zajednice su rekli da taj zakon treba odmah zabraniti, ukinuti i da jednostavno je nemoguće da je on uopće održiv i da je to nevjerojatno što se događa po tom zakonu. Ako hoćete možemo vidjeti i zapisnik sa te sjednice, ali svi do jednog su rekli da ga treba hitno mijenjati, da ne može Ministarstvo financija biti to koje će odlučivati u tom procesu kadija te tuži, kadija te sudi i da se mora involvirati sud u taj proces, da se mora točno utvrditi kriterij po kojem se nekome po kojem se nekome opraštaju milijunski iznosi koji su dužni državi itd. Dakle ne postoje ni kriteriji, a sad da ne ulazimo u Zakon o predstečajnoj nagodbi ali nije nažalost tako kao što ste vi rekli. Ali slažem se s vama apsolutno da pitanje borbe protiv korupcije da treba imat podršku svih nas i ja vjerujem da ima svih nas i da tu trebamo biti još učinkovitiji i da zapravo stvaranjem instrumenata kao što su zakoni i kroz tijela koja se konkretno bave tom problematikom zapravo trebamo jačati sve one koji se bore protiv korupcije i trebamo im dati kvalitetne instrumente. Što se tiče rada samog vijeća, ja sam vam već rekao u mom izlaganju da smo u periodu od sredine 2010. do 11. srpnja 2012. od kojeg počinje ovo izvješće, bili potpuno bez izvješća. Tada je bio vaš predsjednik Nacionalnog vijeća. Dakle za to razdoblje uopće nema izvješća dvije godine, a mi govorimo ovdje o godini dana u kojoj je bilo sastanaka, u kojoj je bilo sedam sastanaka vijeća i u kojoj je bila jedna tematska sjednica. Prema tome, apsolutno ne stoji kao pitanje aktivnosti vijeća ta vaša izjava. i Fince, dakle onu aferu Slovenija-Finska i osobe koje su bile umiješane, nećemo rekli smo o imenima. Međutim, s obzirom da je Patria i poslovala sa Hrvatskom, konkretno sa Đurom Đakovićem u Slavonskom Brodu gdje je licenca borbenog vozila Patria bilo prodano i postoji ugovor između Hrvatske Đure Đakovića i Finske, zanimljiva je činjenica pa moram to reći jer me za … to pomalo žulja, da je ta licenca dakle naša verzija te Patrie skuplja od slovenske za koju postoji sumnja da je umiješana u korupciju, iako hrvatska verzija nema borbenog topa. Dakle slovenska Patria sa borbenim topom je jeftinija negoli hrvatska bez borbenog topa pa sad čovjek mora početi razmišljati ili u najmanju ruku sumnjati što se tu događa. Ali evo za sada ništa pa ne znam kako će dalje ići. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Frano Matušić. Ja sam govorio istina o tome da i u tom slučaju korupcija uvezena iz Finske, dakle iz zemlje koju se percipira kao zemlju koja je najmanje možda korupcija među europskim zemljama. A što reći recimo o Njemačkoj? U Njemačkoj se procjenjuje da crno tržište u koje je sasvim sigurno uključena i korupcija godišnji iznos je oko 400 milijardi eura. Na razini Europske unije taj je broj još porazniji. To je 2000 milijardi eura na crnom tržištu. Sasvim sigurno da jedan dio se odnosi i to dobar dio vjerojatno i na korupciju. Dakle, to je nešto s čime je potrebno boriti se i treba ukazivati da je za budućnost jednog društva itekako bitna borba protiv korupcije. Ali mi danas imamo i neka društva koja sebe zovu demokratskima, a u kojima konkretno najbogatije osobe u tom društvu su gradonačelnici, direktori javnih poduzeća, članovi Vlada, dakle ministri ili predstavnici država. Dakle što možemo mi misliti o takvim društvima koja sebe predstavljaju demokratskim, državama demokratskim društvima. Dakle, naravno da je Hrvatska miljama ispred tih i dobro je da smo ispred takvih društava. Ali to su društva sa kojima mi komuniciramo, sa kojima smo u trgovinskim odnosima razno raznim, sa kojima se komunicira na svakodnevnoj bazi što se tiče biznismena itd. Dakle, treba dobro otvoriti oči i baviti se svijetom oko nas. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Matušiću, spomenuli ste da imamo jake instrumente u borbi protiv korupcije. Slažem se. Jedan veliki dio tih instrumenata smo brusili i dodatno pojačavali u vrijeme pregovora za ulazak u Europsku uniju. Dakle, te instrumente bismo mogli svrstati u one zakonodavne, dakle i snažan, jaki ZKP i naravno Kazneni zakon, ali i Zakon o oduzimanju imovine, nelegalno stečene koruptivnim kaznenim djelima, izmjene Ustava itd. itd. S druge strane neovisnost pravosudnih tijela, dakle neovisnost, potpuna neovisnost pravosudnih tijela. To su ta dva snažna instrumenta, dakle neovisnost i DORH-a i USKOK-a ali i neovisnost sudova bez obzira na različite političke pritiske. Politički pritisak je naravno i svaka izjava i svaka izjava se može tumačiti u tijeku procesa kao politički pritisak. Zato mislim da je uvijek vladajuća stranka ili vladajuće stranke moraju biti te koje rekla bih udaraju tempo u tom smislu. Dakle, jačaju tu percepciju odlučnosti. I zato mislim da je i uloga Nacionalnog vijeća tu posebno važna i zanimljiva jer Nacionalno vijeće mora o može nadzirati procese, ali može biti i ini9cijator u izmjenama propisa koji su evo po mom mišljenju jedan od tih važnih instrumenata. Dakle, što se tiče instrumenata tu se slažem. Republika Hrvatska ima snažne i jake instrumente samo ih naravno treba dosljedno primjenjivati. ali ovo izvješće je također u jednom svom dijelu govori o političkim pritiscima na pravosuđe i policiju, odnosno na Državno odvjetništvo i na sud. I to je ono što zabrinjava i to je ono zapravo s čime se treba baviti Nacionalno vijeće kako bi sprječavalo političke istupe koji bi se mogli protumačiti kao politički pritisak. Imali smo konkretne političke pritiske. Evo sjetimo se samo nekih slučajeva oko tzv. lex Perković kad imate visoki izvor iz Vlade, a Vlada nakon toga ne demantira. To je onda sasvim jasno da je to očigledno stav Vlade koji se ne usudi javno izreći, nego izriče putem drugih kanala kao visoke izvore iz Vlade. Tako da apsolutno to je područje za koje smo odgovorni isključivo mi u politici, ali prije svega oni koji su vladajući. Jer njihovo upravljanje mehanizmima državnim zapravo, treba im biti brana preko koje oni ne smiju svojim političkim izjavama djelovati u smislu pritiska na pravosuđe ili pokušaja da se neke stvari zapravo zaključe temeljem njihove političke volje. Na svu sreću vidjeli smo da se pravosuđe i odvjetništvo da se prilično snažno oduprlo takvim pokušajima, ali mislim da bi mi kao društvo u cjelini trebali malo snažnije osuditi takve pokušaje pritisaka i da ćemo onda sasvim sigurno imati i učinkovitiju borbu protiv korupcije. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u Hrvatskom saboru u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Josip Kregar. Nije u dvorani, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Tema koja je danas na dnevnom redu je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije u razdoblju od polovice 2012. do polovice 2013. godine. Dakle, za razdoblje od godinu dana. Sama tema i naslov ovoga izvješća bi kod građana Republike Hrvatske izazvali veliko zanimanje poglavito ukoliko bi da kažem ta ta rasprava bila u prijepodnevnim satima kada bi građani i čuli neke stvari o onome o čemu imaju takvu percepciju kao što je rekao moj kolega Đurović da da uticajem politike i političara zapravo se stvara oko 96% korupcije i da su 96 ili pak obrnuto da je 96% onih koji se bave politikom u nekoj vrsti korupcije. Sama činjenica da nas je 6 prijavljenih danas za raspravu o ovoj temi, dakle 4 kluba i 2 pojedinačna od kojih je jedan evo i nema ga u klupi, dakle 5 rasprava ukupno ajde da kažem o korupciji skraćeno je nešto što će naši građani kada pročitaju to eventualno u nekom novinskom izvješću da je toliko nas bilo i da smo raspravljali o korupciji 5 ljudi već time i ovako jedan pomirljiv pa i nježan ton ove rasprave o svim mogućim aferama. A afera ima, slažu se iz dana u dan, iako to nije predmet ovoga izvješća ali u svakom slučaju upada u sferu svega ovoga, dakle biti će nešto, reći će eto njih oni sami sebe neće da da diraju pa eto tako malo su raspravili nježno o tome i izvješće će biti zaključeno mojom raspravom danas i gotovo. Što je to sve korupcija, u čemu se ona očituje? Kolega je govorio o zapošljavanju po raznoraznim linijama, babi, stričevima ili političkoj podobnosti. građanin me sreo na trgu i kaže reci molim te da je u Ministarstvu vanjskih poslova zaposleno 100 novih ljudi. Ja kažem ja ne znam je li zaposleno, otkud bih ja to znao, ali kaže ja znam jer sam ja radio tamo i znam da je 100 novih ljudi zaposleno. Kako je zaposleno? Ja ne znam. Ima li tu nepotizma i klijentelizma ili je pak nepotizam kako je rekao Matušić dijelom povezan i sa korupcijom. Ja ću tebe zaposliti ali. Iza toga stoji još tri točke. Što je u našem kaznenom pravosuđu, a u svezi korupcije novoga a da bi se u neku ruku zapriječila ili prevenirala korupcija? To je instrument ili alat da kažem pokajništva za kojega su mi neki rekli koji su bili da kažem u zatvorima, kako netko danas reče iza rešetaka, da kada netko od onih koji su u zatvoru a izvršitelji su teških kaznenih djela, kada cinka, dakle kada upravo radi ono što rade neki naši pokajnici da ima među tim ljudima koji su izvršitelji teških kaznenih djela pa znamo u neku ruku da kažem i kakvih jel' bude potpuno odstranjen, nepoštovan. Kao smatraju ga najgorim što je moguće. No, kod nas u kazneno zakonodavstvo uvodimo upravo taj instrument pokajništva. I onda zapravo prokazivanja. To nije pokajništvo, može se i tako, ali to je prokazivanje. Što od toga imamo? Imamo ono kako kaže kolega, opet citiram moga kolegu Đurovića, nitko nije kriv dok mu se ne dokaže ili pak neka neka institucije rade svoj posao, pa imamo vaše i naše ili pak onu slavonsku kako ide koja vlast tako naši vaše nadigraše. Tako i sada imamo ove slučajeve najnovije u svezi vladajućih i onih koji su nepravomoćno ili u postupku istrage ili pak presude, a sad da ne govorim konkretno. Ali možemo i to reći evo najnoviji slučajevi i oni prije dva, tri mjeseca iz Ministarstva financija itd. Dakle, Dakle, kada bude promjena vlasti onda ćemo promatrati i učinke i eventualno je li Zakon o predstečajnoj nagodbi donio i jednu vrstu korupcije. Je li se pogodovalo u oprostu duga i kome se pogodovalo u oprostu duga i hoće li i tu biti elemenata nepotizma ili elemenata nepotizama zapravo nema? Ali to ćemo promatrati tek onda kada eventualno, ja neću prejudicirati nikakve izborne rezultate to me ne zanima ovaj puta negoli tek za dvije, tri godine. Kaže se da je u Njemačkoj na crnom tržištu u cirkulaciji 400 milijardi eura reče gospodin Matušić. Od toga u svakom slučaju dio ide i kao tzv. službena provizija koja se provlači. Znamo mi i za kupovinu kod nas aparata rendgenskih aparata ili opreme za radiologiju pa se kupi sve od jedne firme, a ne od njemačke firme, sad neću spominjati imena znamo koja je to sve firma jel koja proizvodi rendgenske aparate. Pa znamo da kamione, pa znamo za vatrogasna vozila pa ima toga koliko god hoćete. Ovdje u ovom izvješću imamo stalno veliki broj spomena godina, ali to kaže ovako, 2010. pa 2009. pa 2008. itd. Izvješće kao izvješće je napisano prilično suhoparno i eto tako napisano što dosada nismo ni imali. Imamo jedno izvješće koje smo dobili, ali ono što je najgore je to da bez obzira na alate i ono što smo uvrstili nakon pregovora sa EU po ulasku u EU percepcija korupcije u hrvatskom društvu nije smanjena ni za 0, a ne da je nulta tolerancija niti da se približava nultoj toleranciji. Pogledajmo naslovnice naših novina, svakodnevno, to je nevjerojatno kakva nula i kakva tolerancija. Pa ni za nulu se nije smanjilo. Na neke nam od korupcijskih afera poglavito u javnoj nabavi itd. ukazuju i neke službe iz Europe. Na to imaju pravo s obzirom da smo mi u EU. Neki procesi ne bi nikada ni nastali da nije ljudi ili agencija EU koje su ukazale na korupciju, kojima je potpuno jasno nažalost naše institucije kako to kažu nisu odradile svoj posao pa su morale europske institucije odraditi svoj posao. Volio bih i želio kada bi to naše pravosuđe zaista potpuno nezavisno i potpuno ne računajući na snagu i na da kažem one koje su na vlasti ili nisu na vlasti, dakle da li su u oporbi ili su na poziciji radilo potpuno samostalno i sudilo potpuno samostalno, istraživalo potpuno samostalno i odlučivalo potpuno samostalno. Što je izbor korupcije, pa prije svega vlast, to je vlast ili politika svejedno, politika koja je … što je cilj politike, svake stranke? Doći na vlast i ostvarivati svoje ciljeve i programe putem te vlasti. To je definicija političke stranke, putem stranke onda i politike ide i javna nabava ali i zapošljavanje i to su izvori korupcije, u javnoj nabavi znamo kako to ide, neću ponavljati kolege koji su govorili prije mene. U zapošljavanju pogotovo ili poglavito jer nema otpuštanja onih prije, oni samo idu stepenicu niže u hijerarhiju u određenoj instituciji bilo da se radi o državnoj, županijskoj, općinskoj ili gradskoj vlasti, nije bilo gdje. Dakle, onaj koji je bio referent, on više nije referent, bit će naš referent a vaš će ostati samo kao činovnik u službi ali nije otpušten i tako mi gomilamo silnu administraciju i to ne učinkovitu administraciju, ne učinkovitu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo replike, poštovani zastupnik Peđa Grbin, replika. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Pa počet su s nečim što možda i nije vezano uz samu raspravu ali je činjenica da često slušam kolegu Grubišića i kad ga slušam uvijek se žali da je neka rasprava popodne ali kolega mi ne možemo raditi samo ujutro, Sabor mora zasjedati i popodne i normalno je da nešto na dnevni red dođe u ovim satima i mislim da i danas imamo ovdje zastupnike i raspravljamo i vrlo konstruktivno raspravljamo o ovoj borbi protiv korupcije. Vi ste govorili da za analizu sadašnje Vlade, odnosno rada sadašnje Vlade i borbe protiv korupcije trebati će pričekati promjenu vlasti ali to nije tako. Upravo zato je i ustrojeno ovo vijeće koje nazivamo antikorupcijskom koji ima predsjednika iz redova opozicije, većinu svojih članova iz redova opozicije i civilnog sektora. Upravo u tome je bila bit da ne treba čekati promjenu vlasti kako bi se moglo vrednovati i ocijeniti da li se određena struktura bori protiv korupcije ili ne. Ono što je meni žao i što sam već prije ponovio i što je uvažena kolegica Vesna Fabijančić-Križanić rekla je činjenica da se vijeće preko godinu dana nije sastalo da bi održalo redovnu sjednicu i to je problem. Ali sada kada počnemo raditi vidjet ćemo kako itekako nadziremo i provođenje strategije i provođenje akcijskih planova. Da, možda neke stvari i jesu suhoparne ali izvješća jesu takva da bi se vidjeli konkretni pokazatelji borbe protiv korupcije i sad vi kažete da Hrvatska uopće ne napreduje, da nije napredovala ni za jedan poen. U 2013. godini mi smo se popeli za pet mjesta. Iza nas je u svijetu 120 zemalja, mi smo na 57 mjestu. Da li je to dovoljno dobro? Nije. Treba biti bolje ali je činjenica da već sada iza nas zaostaje 6 država članica EU. Ne možete reći da napretka nema. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Kolega Grbin, vi mene niste pozorno slušali. Naime, kada sam govorio o samom terminu ove rasprave, pa ajde vi meni iskreno meni recite bi li bilo možda bolje da smo to raspravljali o ovome ujutro a danas popodne o Nikoli Tesli i Nacionalnom danu za Nikolu Teslu 10. srpnja. Evo to mi recite, prema tome bilo je mogućnosti. Drugo, ja sam govorio govorio o percepciji korupcije kod hrvatskih građana, pa jel vi se krećete među, ja mislim da se krećete jer znam da ste bili u određenim momentima u velikom u velikom krugu prijatelja i znate dobro kako građani razmišljaju o svemu pa i o korupciji u Hrvatskom društvu. a to da smo se pomakli na 22 mjesto u Europi od 28 u EU, pardon, ne znam koliko smo bili, par mjesta. Ja govorim, dakle to su službeni rezultati, oni su takvi kakvi jesu, dakle ima određeni, postoji određeni pomak, ali govorim o percepciji građana koje mediji svakodnevno, svakodnevno, pa jel vi gledate dnevnik uopće jel čitate novine ili tako dalje, pa to je, mi smo izbombardirani prvim vijestima u svakoj informativnoj emisiji bilo koje televizije komercijalne ili javne upravo sa ovakvim stvarima i onda je percepcija javnosti da je u Hrvatskoj korupcija u procvatu. hvala. … današnjem dana dalo bi se zaključiti da zapravo središnje pitanje današnjeg rada Sabora nije pitanje korupcije već toga gdje će biti spomenik Nikole Tesle u Gospiću. I dijelimo taj dojam da je pitanje korupcije puno značajnije od ovog drugog pitanja koje je zapravo dominiralo današnjim prijepodnevom, no možda je to samo naše mišljenje, možda drugi kolege imaju drukčije mišljenje. Bilo je riječi o transparentnosti, vi ste govorili o transparentnosti. Mislim da bi velik doprinos toj transparentnosti bio kada bi se javno objavljivalo primjerice gdje se i kome i u kojim iznosima javni novac uplaćuje u obliku raznih subvencija. Spomenut ću samo dva primjera, dakle ukoliko ste dužni to istoj državi ona će vas javno objaviti da ste dužni kroz onaj registar dužnika, ali ukoliko ste od te iste države dobili subvenciju, da li kroz razne oblike poticaja preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, to je nekoliko milijardi godišnje kuna, javnog podatka o tome ni o jednom korisniku nema niti ga se može dobiti, ukoliko ste korisnik vi ili vaša tvrtka povlaštenog kredita kojeg subvencionira opet Hrvatska država preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj, također u podatka u iznosu te subvencije toliko je vas RH subvencionirala ne može se dobiti i on predstavlja poslovnu tajnu. Mislim da bi jedan od zapravo doprinosa nas smanjenju osjećaja korupcije svakako bio da su hrvatski građani upoznati sa onim novcem kojeg se netko subvencionira bez obzira iz kojeg izvora. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Đurović, naše imovinske kartice koje smo predali Povjerenstvu za sukob interesa potpuna javna tajna, svatko može ući u javni podataka, dakle svatko može ući na internetu u Povjerenstvo za sukob interesa i pročitati što tko od nas posjeduje. Međutim ako biste tražili podatak od plasmanu tih povlaštenih kredita u obliku, neki dan smo raspravljali o njima, dakle poticaje, itd. za gospodarstvo, onda ne možete dobiti podatak kome su ti krediti podijeljeni. A osobno znam da su neki krediti otišli predsjednicima županijskim organizacija koje su bile na vlasti u tim županijama, neću govoriti ime stranke, dakle od 5 milijuna, 10 milijuna, itd. … koje su dobili. Danas su te firme nažalost propale, koliko mi je žao što su propale zbog 439 djelatnika koji su, dakle otišli u stečaj i dobili otkaze, ali unatoč kreditima HBOR-a i kako će ti krediti biti namireni to je veliko, veliko, veliko pitanje. Nažalost mi nemamo o tome, ta transparentnost bi trebala i zakonski i na sve načine ovdje biti naši od kolega zastupnika, dakle omogućen da imamo uvid, da svi građani imaju uvid u to kome se pomaže i preko Agencije za plaćanje poljoprivredi i preko pa neka se zna kako se radi i kome se dodjeljuju krediti, za čega se dodjeljuju i to bi bilo onda puno transparentnije, možda i manje koruptivno negoli što se radi ovako kako se radi Šegon i kompanija. Poštovani zastupnik Ivica Mandić, replika. **Mandić, Ivica (HNS)** Gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Boro, vi ste u vašoj raspravi dotakli se teme koju ste nazvali nepotizam ili politička podobnost … i zapošljavanja. Interesantno uvijek pronalazite one primjere koji vama odgovaraju. Ja ću vam dati jedan konkretan primjer iz županije iz koje ja dolazim, konkretno zapošljavanje u osnovnim školama. Da su završeni profesori iz grada iz kojeg sam ja ili dobitnici … nagrade, ali da na natječajima nisu mogli ostvariti radno mjesto, a ista ta županijska vlast je sa svojim utjecajima zapošljavala, ne iz Đakova već iz Osijeka, a to je po meni isto jedan način netransparentnog i nekvalitetnog trošenja javnih novaca. Naša je odgovornost kao politike da javni novac trošimo na najkvalitetniji mogući način. Znači ukoliko kandidati koji zadovoljavaju, a između i dobitnici … nagrade ne mogu na natječaju dobiti radno mjesto već dolaze, isti takvi koji dolaze iz Osijeka jer su politički podobni i zato kažem i slažem se sa kolegom Draženom Đurovićem koji je rekao da je pitanje javnosti objavljivanja podataka i svih transakcija. To je jedini način, najbolji način protiv korupcije. Ukoliko prebacujemo problem u tuđe dvorište, to mislim da je loša rasprava. Mislim da je ovo najbolji način, pitanje javnosti i bit će sve lakše. Kolega Madić, u pozadini vaše rasprave se krije to što sam rekao da je 100 ljudi, pa to niste demantirali, da je u Ministarstvu vanjskim poslova zaposleno 100 ljudi. Ja nisam tome kriv, nisam ja zaposlio ikoga prema tome vaša je replika zapravo, mislim da je proizvedena i da je nastala iz te činjenice. No, kada vi već toliko znate o Osječko-baranjskoj županiji, znam da ste se podsmijavali našem županu kada smo silni broj kandidata za zapošljavanje u županiji, za 3 kandidata imali preko 40 prijava pa se, pa se, da lakrdija je bila da se izvuče iz šešira, što drugo, koga god zaposliš reći će, zaposlio si ga preko veze. Pa ne možeš drugačije, što da radiš drugo. A drugo, vama bi bilo puno bolje da se pozabavite petom izbornom jedinicom iz koje ste izabrani negoli sa četvrtom, glas i ne razumije se./ … **Leko, Josip (SDP)** To ćemo poslije raspraviti, poslije sjednice. Halo. Idemo na sljedeću repliku, poštovanog zastupnika Frane Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grubišić, pa dotakli ste se i vi Zakona o predstečajnoj nagodbi, ali evo zašto je on koruptivni. Danas imate u medijima izjavu suca koji je prvi imao hrabrosti i reći da je to zapravo velika prevara i prostor koji uvodi mogućnost koruptivnog djelovanja, to je gospodin Kolakušić koji je danas javno rekao da je postavljeno pitanje Ministarstvu financija koliko novaca uplaćeno od predstečajnih nagodbi u Državni proračun i sad odjednom taj podatak je tajan. Po čemu bi taj podatak trebao biti tajan podatak, po čemu? Upravo bi se država trebala hvalit ako je spasila određena društva, ako je spasila određena društva, ako je spasila radna mjesta pitanje je li spasila jer vidimo iz aktualnih slučajeva da se vraća i na prvostupanjske itd. konstruktori itd. neka druga, neke druge firme. Dakle, država bi se trebala hvaliti sa podacima da je uplaćeno u državni proračun toliko i toliko novca, međutim od jednom je Ministarstvo financija kaže to je tajni podatak, zašto, kako? Je li Ministarstvo financija javna institucija ili je tajna institucija, jel to nečija tajna služba, Ministarstvo financija? To bi trebalo biti transparentno i javno otvoreno da se zna ko uplaćuje u državni proračun, a ne može iz Ministarstva financija doći odgovor da je to tajni podatak, ne može, ne smije što je tu, kakva smo onda mi to država. Ako nam institucije koje su, koje moraju biti javne i transparentne daju takve odgovore. Dakle, to je jednostavno nevjerojatno. I druga stvar, slažem se s vama u, nažalost sadašnja vladajuća koalicija je ministarstva shvatila kao stranački plijen i na taj način zapošljavaju u određenim institucijama, ne samo ministarstva nego i u institucijama koje su povezane s ministarstvom. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Matošić, da bili bi smo, svi smo radoznali zapravo da vidimo učinke, efekte kako god hoćete ovog Zakona o predstečajnoj nagodbi. Zaista bismo, ja sam uvjeren i kolege iz SDP-a i iz iz Kukuriku koalicije voljeli znati učinke te predstečajne, a čuli smo i jutros iz elektronskih medija da je javni dug Hrvatske i zaduženje države Hrvatske otišlo na 67% BDP-a. Dakle, očekivali bi smo upravljanjem u 2,5 godine koliko je na vlasti Kukuriku koalicija i putem svih mjera pa i Zakon o predstečajnoj nagodbi, pad toga no to se ne događa, čak imamo i neko i povećanje, veliko povećanje. Nažalost evo idemo kako idemo, a kako ćemo. Ali ono što smo kolega Đurović i ja spomenuli ta transparentnost, dakle da imao uvida, da svi imaju uvida kao što imamo uvida i kao što cijela javnost ima uvid u imovinske kartice zastupnika i dužnosnika, dakle iz povjerenstva za sukob interesa valjalo bi tako isto imati uvida u sve dokumente, pa i u efekte. Hvala lijepa. U ime podnositelja izvješća predsjednik Nacionalnog vijeća, završna riječ, poštovani zastupnik Vladimir Šeks.

Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Klub zastupnika SDP-a je podvrgnuo kritici ovo izvješće, moja poštovana kolegica zastupnica, zamjenica predsjednika vijeća gospođa Vesna Križanac kao i član vijeća kolega Peđa Grbin su nagovijestili da neće podržati ovo izvješće i dali zato svoje razloge. Jedan od ključnih razloga koji su dali je taj da vijeće nije radilo prošlu 2013. godinu, da nije radilo 2013. godinu. Da vidimo da li je tome baš tako. Prvo vijeće je konstituirano u ovom sazivu, u ovom sastavu 11. srpnja 2012. godine dakle pred raspustom. U jesen je održano sedam tematskih sjednica, treba znati to da je na tim, odnosno na tim redovitim sjednicama, ne tematskim, na tim redovitim sjednicama da su raspravljena izvješća kod dvadeset nositelja mjera iz akcijskoga plana. To su uglavnom osim nekolicine sva ministarstva, to su razne državne agencije, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, javnu nabavu i Prvi puta od kako je to vijeće osnovano i konstituirano se je pred javnošću na otvorenim sjednicama, medijima su se raspravljala ta izvješća. Jednoglasno su svi članovi vijeća uključujući one koje nazivamo kolokvijalno vanjskim članovima podržali ta izvješća. I to je sve bilo do konca 2012. godine. Šta je sadržaj, glavni sadržaj rada Nacionalnoga vijeća? Da bude snažni nadzorni kontrolni mehanizam i oruđe, i alat Hrvatskoga sabora, da nadzire i kontrolira da li je u prvom redu izvršna vlast obavila svoje zadaće koje su joj date akcijskim planovima. Dakle, da Hrvatski sabor putem Nacionalnoga vijeća nadzire da li je izvršna vlast, da li su ministarstva i ova druga državna tijela uključujući i Državno odvjetništvo i USKOK, da li su oni izvršili njima zadane zadaće. A te zadaće im je zadala putem akcijskog plana Vlada, Vlada donosi akcijske planove kao što je donijela i ovaj akcijski plan po kojemu je ovo vijeće u 2012. godini u tih 7 sjednica raspravljao i utvrđivalo da li su u akcijskim planovima, da li su izvršene te mjere koje su u akcijskom planu dale u zadaću da izvrši svako od tih pojedinih ministarstava ili drugih državnih tijela. I tu smo bili svi konsenzualno, ja se ne sjećam da je bilo, da su i od ovih od akademske zajednice, iz sindikata poslodavaca, da li je bilo jednoga, jednoga disonantnoga tona. Tu smo dakle odlučivali i djelovali potpuno konsenzualno. Na prijedlog nacionalnog vijeća na prvoj konstituirajućoj sjednici 11. srpnja 2012. godine predložili smo Vladi da donese revidirani akcijski plan. I 15.12. Vlada donosi taj revidirani akcijski plan sada sa oko 175 mjera ili zadaća. Od onih 340 ako se ne varam iz akcijskog plana, starog akcijskog plana 80, 90% ih je bilo izvršeno. Sabor počinje zasjedanje u 2013. godini, mislim da je 23. siječnja počinje zasjedanje. Ja pripremam zajedno sa nekim članovima vijeća, pripremam dvije tematske sjednice, dvije tematske sjednice koje su trebale doista biti vrlo, imati jedan vrlo snažni efekt. I u toj pripremi prva tematska sjednica je bila zakazana za 5. travnja, na temu "Vrednovanje učinaka i analize Strategije suzbijanja korupcije iz 2008. godine". Kao uvodničari su bili ministar pravosuđa na temu "Borba protiv korupcije u svijetlu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju", Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda "Osvrt na pet godina Strategije suzbijanja korupcije", Dražen Jelenić, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, isto na tu temu, gospođa Jadranka Kosor u svojstvu bivše predsjednice Vlade na temu o pozitivnim iskustvima u primjeni Strategije, profesor Josip Kregar na temu o promjenama društvenog konteksta i …/Govornik se ne razumije./… okvira od vremena nastanka Strategije, korupcija slučaj ili sustav, profesor Zdravko Petak na Fakultetu političkih znanosti na temu "Kritičke točke o implementaciji antikokrupcijske strategije", doktor Dražen Gorjanski iz Osijeka na temu "Sistemski problem i korupcije u hrvatskom zdravstvu", doktorica Jelena Budak, Ekonomski institut Zagreb na temu "Iskustva hrvatskih građana sa administrativnom korupcijom", Duje Prkut, predstavnik GONG-a na temu "Analiza i strategija suzbijanja korupcije i akcijskih planova" i Saša Šegrt, izvršna direktorica TIH-a na temu "Učinci i aktualnosti i strategije u kontekstu društvenih promjena". Dakle u tom razdoblju od konca siječnja do 24. travnja uistinu nema sjednice nacionalnog vijeća. A zašto je nama? Zato što ministar pravosuđa Orstat Miljenić na temelju kritike i prijedloga inicijativa koje su nastale iz nevladinog sektora platforma 112, brojnih sugestija, primjedbi i kritika koje su nastale iz tog nevladinog sektora meni sugerira nemojte još staviti taj revidirani akcijski plan na sjednicu Nacionalnog vijeća nego kada mi razmotrimo u Vladi, Ministarstvu pravosuđa, kada razmotrimo sve te kritike, sugestije i prijedloge iz nevladinog sektora okupljenoga u platformi 112 onda ćemo vam to dostaviti. I taj, onda vi na nacionalnom vijeću raspravite taj revidirani akcijski plan. To je bio razlog zašto ja u tome razdoblju od ožujak, travanj, svibanj ne zakazuje sjednicu Nacionalnog vijeća, očekujem da će na njoj biti, doći iz ministarstva pravosuđa, odnosno Vlade revidirani akcijski plan sa svim ovim primjedbama iz nevladinog sektora. I na toj sjednici, tematskoj sjednici 24. travnja 2013. godine mi to upravo konstatiramo. Očekujemo od ministra da dostavi taj revidirani akcijski plan, revidirani, revidirani akcijski plan pa ćemo ga do ljetnog raspusta do do 15. srpnja 2013. godine raspraviti na Nacionalnom vijeću. Nije došlo. Nije došlo. Protekla je i došla je, došla je jesen 2013. godine. Istina je, da sam ja mogao ili da smo mi u Nacionalnom vijeću mogli da i u tome revidiranom akcijskom planu, gdje su bile obveze od različitih ministarstava i državnih tijela, da 175 mjera ili 175 zadaća obave. Treba reći da u tom revidiranom akcijskom planu su bile mjere koje trebaju pojedino recimo ministarstvo provesti, neke mjere u prvom kvartalu neke u drugom kvartalu 2013., neke u trećem, neke u četvrtom a neke su bile i trajne mjere. Mjere sa rokom trajno. Dakle mogao sam ja izvući nekoliko mjera koje su vezane za prvi i drugi kvartal 2013. godine i dati ih na raspravu i usvajanje na Nacionalnom vijeću. Ali čekao sam cjelinu. Tu sam možda pogriješio što nisam parcijalno dao na raspravu po pojedinim kvartalima rokove za izvršenje terminskih mjera po prvom ili drugom kvartalu 2013. godine. Došla je jesen, došle su ustavne promjene, lex Perković i sve oko toga, uzavrela politička atmosfera i nije bilo u tom razdoblju, nije bilo aktivnosti Nacionalnog vijeća u smislu sazivanja sjednica. Ali bilo je nekih drugih aktivnosti Nacionalnog vijeća. Sve razno razne predstavke, prijave građana, udruge su dolazile Nacionalnom vijeću i ja sam svaku od tih predstavki dostavio i članicama i članovima Nacionalnog vijeća, adresirao ih na nadležna mjerodavna tijela kaznenog progona, poglavito USKOK i DORH i zatražio povratnu informaciju što je sa tom kaznenom kaznenom prijavom da se upućuje na koruptivno ponašanje. I to je bio jedan oblik aktivnosti rada Nacionalnoga vijeća. nekih, ako se može govoriti o nekom izostanku nekih aktivnosti u 2013. godini onda treba vidjeti koji su ti razlozi. A sada iznosim razloge zašto je se čekalo kažem na revidirani akcijski plan sa ugrađenim primjedbama nevladinoga sektora. To su bili razlozi ključni zašto osim ove tematske sjednice nije do u prva tri tri kvartala 2013. godine, zašto nije bilo sjednice Nacionalnoga vijeća. Jedino što možda snosim odgovornost zašto nije bilo u zadnjem kvartalu. opravdanje može biti ili ne može biti to što su bile vrlo burne i dinamične političke rasprave koje su skrenule pozornost vezano za kažem ustavne promjene koje su skrenule pozornost na sa tema Nacionalnoga vijeća. Bitno je jedno sljedeće, ne može biti neki valjani argument za to da se neće prihvatiti Izvješće Nacionalnog vijeća za ovo razdoblje od 11. srpnja dana konstituiranja Nacionalnog vijeća 2012. do 30. lipnja, dakle polovice godine jer je u tom razdoblju Vijeće obavilo temeljito i uz punu suglasnost, puni konsenzus svih članica i članova vijeća ostvarilo svoju zadaću. Evo ovdje su gospođa kolegica potpredsjednica, kolega Grbin, dakle za to razdoblje ako se radi od 2012. u tom razdoblju je Nacionalno vijeće u cijelosti ispunilo svoju zadaću. A za ovo razdoblje u kojem nije imalo svoje sjednice evo razlozi su i argumentacija zašto nije bilo sjednica osim tematske sjednice Nacionalnoga vijeća. Kažete da ovo Izvješće trebalo je dva puta godišnje. Točno, prema Odluci

gospodin Željko Jovanović je zadnje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razdoblje od 1.6.2009. do 30.6.2010. podnio. Nakon toga više nema izvješća. Od 30.6.2010. nema više izvješća o radu Nacionalnog vijeća. Dvije godine. ja podnosi ovo izvješće za razdoblje od 11. srpnja do 30. lipnja, to je cca. godinu dana. Sljedeće izvješće biti će za razdoblje od 30. lipnja 2013. do 30. lipnja ove godine. To će biti drugo izvješće. Ja mislim da je s time, da se ispunjava obveza koja se ima, dostaviti to izvješće. Nacrt izvješća, to za isto što se kritizira je, što SDP kritizira zašto nisam sazvao posebnu sjednicu Nacionalnog vijeća i da bi na njemu se usvojilo to izvješće. Vijeća sastavila je Nacrt izvješća, poslala ga svim članicama i članovima Nacionalnog vijeća sa rokom i sa zamolbom da ukoliko u nekom određenom roku, ne sjećam se točno koliko je, ali bilo je napisano precizno ako ima primjedbi neka se daju primjedbe, ako ima prijedloga neka se daju prijedlozi. Ako ne, sa Vijećem, sa nacrtom vijeća. Nitko od članica i članova vijeća nije stavio nijednu jedinu primjedbu, nijedan jedini pisani ili e-mailirani ili bilo koji drugi prijedlog ili primjedbu na nacrt izvješća i zbog toga sam to izvješće poslao Hrvatskom saboru, predsjedniku Hrvatskog sabora kao izvješće Nacionalnog vijeća. Na kraju, ključno i bitno je da je ovo Nacionalno vijeće u cijelosti prema svojoj odluci, pred očima cijele javnosti i medija raspravljalo i utvrđivalo sve ono što je relevantno i što proističe iz njihovih zadaća, obveza, prava i dužnosti predviđenih odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća u suzbijanju korupcije i da je dalo snažan jedan prilog kontrolirajući i nadzirući Vladu, ministarstva i razna državna tijela u onoj svojoj osnovnoj zadaći a to je da kontrolira i nadzire da li su ministarstva i razna tijela kao nositelji mjera iz operativnog programa izvršili i obavili svoje zadaće. I mi smo u ovih 7 sjednica i sada naknadno kada ovim novim sjednicama, mi smo uvijek svugdje konstatirali da su sva ministarstva i sva nadležna tijela izvršila pravodobno i pravovaljano svoje zadaće i dali im puno zeleno svjetlo. Pritom smo ukazivali na određene prijedloge, davali određene inicijative, predložili novu strategiju koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade koja je već odavno trebala biti donijeta, ali nema još uvijek iz Ministarstva pravosuđa prijedloga nove Strategije za suzbijanje korupcije. Ja znam da oni imaju isto velikih poteškoća jer to nije jednostavno, znam da je vrlo teško izraditi i akcijski plan koji se sastoji od obveza svih ministarstava u preventivnom djelovanju protiv korupcije. DORH i USKOK imaju drugu zadaću u represivnom djelovanju, ali ovo Nacionalno vijeće je prema svojoj odluci, prema onome što mu je bilo zadaća, bar u 2012. godini temeljito i odgovorno ispunilo svoju zadaću. Jedna je stvar vidite vrlo interesantna, kada sam ja otvorio sjednice Nacionalnog vijeća javnosti i kad su sjedili mediji, sjedili novinari, zanimanje nikakvo. Zašto? Kad je kolega Jovanović držao te sjednice vijeća u pravilu su to bile zatvorene sjednice bez medija, predsjednik vijeća predsjednik vijeća je nakon završene sjednice vijeća dao objašnjenje, odgovarao na pitanje novinara i sada izgleda da sam ja jako pogriješio što sam otvorio sjednice vijeća za javnost i za medije jer nije bilo više ničega zagonetnoga. I još u nečem sam pogriješio vjerojatno, što nisam obrađivao konkretne slučajeve, a to mislim da nije zadaća vijeća jer mi nismo ni istražni suci, ni USKOK,

sasvim druga prava i dužnosti. Ono je bilo interesantno za medije, za javnost kad je bio predsjednik kolega Jovanović gdje su se na zatvorenim sjednicama otvarala pojedina konkretna pitanja na temelju određenih prijava i to je bilo zanimljivo. Ovdje kada se smireno raspravljalo bez nekoga medijskoga velikoga senzacionalizma, to najedanput za javnost i za medije nije bilo interesantno, iako su se ta izvješća ministara, Državnog odvjetništva, USKOK-a, Ministarstva pravosuđa, obrane, financija i drugih, bila itekako, itekako zanimljiva i doticala se doista važnih pitanja i doista pokazivala da Hrvatski sabor putem Nacionalnog vijeća snažno nadzire i kontrolira primjenu antikorupcijskih mjera, strategije i akcijskih planova. Ja ću sada s time završiti. Ja molim kolegice i kolege iz SDP-a da uvaže ove razloge ako ih mogu uvažiti i da ne budu protiv prihvaćanja ovoga izvješća. Time što će biti protiv, iz razloga što vijeće nije radilo godinu dana, time će zapravo devolvirati sav rad vijeća i u 2012. godini i rad u svim tematskim sjednicama. da to jednostavno i sa stajališta političke uloge koju ima Nacionalno vijeće i Hrvatski sabor, da davanje crvenog svjetla radu Nacionalnog vijeća za ovo razdoblje a o tom se razdoblju se radi, onom razdoblju kad je Vijeće doista i efektivno djelovala od 11. srpnja dakle do koncem 2012. godine, da to ne bi bilo jednostavno, da bi to bilo kontraproduktivno. Ali vi ćete konačno glasovanjem donijeti svoje odluke. Interesantno je da Vlada se očitovala u svom pisanom mišljenju da nema primjedbi. nema primjedbi. Vlada nema primjedbi na Izvješće o radu Nacionalnoga vijeća. Ako Vlada nema primjedbi, onda nemojte imati ni vi primjedbi.

Poštovani kolega Šeks, evo tako smo puno radili i surađivali da vas prvo moram ispraviti. Nisam Križanac nego sam Križanić. Toliko ste često razmišljali o svojoj potpredsjednici da ne znate ni kak' joj je prezime, ali o.k. Dakle, da li je u prethodnom sazivu Nacionalno vijeće podnosilo jednom ili ni jednom izvješća to je nebitno. Ja sam potpredsjednica Nacionalnog vijeća i želim da ono radi permanentno, a ne kampanjski kao što sam to rekla u svojoj raspravi. Jer je bilo dovoljno razloga da imamo radne sjednice, jer kao što ste i sami rekli akcijski plan je imao masu mjera koju je izvršna vlast ili nositelji mjera morali ispuniti u prvom i drugom kvartalu 2013. godine. Ako mi kao nadzorni organ izvršne vlasti i to što je Vlada dala pozitivno mišljenje vjerojatno svakoj Vladi odgovara da se baš ne nadzire da li ima dinamiku koju treba imati ili ne treba imati. Mi smo taj nadzorni mehanizam koji i na dodatan način Vladu, odnosno njezina tijela koja provode mjere iz akcijskog plana prisiljavamo da se doista tog akcijskog plana i drži. Javnost, naravno javnost treba biti. Da li je bila prije isto je nebitno. I nije točno i ne slažem se sa vama da medije to ne interesira, jer je na svakoj našoj sjednici Nacionalnog vijeća bio prisutan veliki broj Dva puta godišnje po odluci moramo podnositi izvješća … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vladimir Šeks. Ja bih se uistinu htio ispričati jer doista je bio lapsus u vezi vašeg prezimena. Molim ispričavam se, a o ovom drugom dijelu ne mogu prihvatiti vaša stajališta jer i dalje držim da je Nacionalno vijeće i u 2013. godini ispunjavalo svoje zadaće. Nije imalo sjednice osim ove tematske sjednice. Ali i vi i ja smo bili na različitim skupovima, vi i ja smo bili na različitim sastancima i vi ste osobno bili. Pa ja sam mogao ovo izvješće napisati na 50, na 100 stranica ga pisati gdje smo nas dvoje sve bili i gdje smo. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Ne, Hvala i vama. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Šeks, doista ste u pravu. 2012. godine smo dobro započeli sa poslom. I meni je jako žao što tako u 2013. godini nismo nastavili. Jer ako pogledate članak 2. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije vidjet ćete da je osim ovog pasivnog dijela gdje Vijeće razmatra, raspravlja izvješća, Nacionalnom vijeću dana je i aktivna uloga da potiče i usmjerava suradnju Hrvatskog sabora i državnih i drugih tijela, te ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije kao i da predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Nacionalnog programa. I vi znate da smo 2012. na tome i radili. Ja sam kao član Vijeća uredno za vrijeme javne rasprave o akcijskom planu koja je trajala do 14.9.2012. godine slao primjedbe i one su uvažene. Na sjednici Vijeća smo razgovarali o akcijskom planu i naše primjedbe su uvažene i Vlada je donijela plan sa 173 mjere ako se ne varam. Mi smo 2013. godine ako nije bilo izvješća od državnih tijela o makar drugoj polovici 2012. godine mogli raspravljati o tome zašto ih nema. I ja kada sagledavam rad našeg tijela u ono vrijeme u kojem naše tijelo radi, a to je 2012. godina i ponovno sada 2014. godina imam za vas kao predsjednika tog tijela same pohvale. I kada budemo raspravljali ovaj period u kojem smo radili onda ću prvi dignuti ruku da podržimo ovo izvješće. Ali ne možete prijeći preko činjenice da 2013. godine svoju zadaću nismo ispunili niti u prvom, niti u drugom dijelu. Hvala vam. Kolega Grbin, vi ste podnosili razne inicijative na sjednici vijeća. Te inicijative su išle u Ministarstvo pravosuđa, išle su u Vladu, išle su raznim drugim ministarstvima. Onda ne stoji ta teza da nacionalno vijeće koje je pored analize i ispitivanja da li su nositelji iz akcijskog plana izvršili svoje zadaće da nije poduzimalo daljnje inicijative neke. Ako vi podnosite određenu inicijativu, a ona se pošalje putem mene ministarstvu, Vladi, onda je to inicijativa koju je dalo nacionalno vijeće neovisno o tome što ste vi autor te inicijative. Dakle, mi smo ispunili tu obvezu. Pa vidite i u samome, dakle jedna prividna kontradikcija, i u samome onome akcijskom planu od 15. studenog 2012. godine on je u velikoj mjeri nakrcan sa prijedlozima i inicijativama od strane nacionalnog vijeća koje su išle prema Ministarstvu pravosuđa. Dakle, iako nismo imali tematske sjednice ali smo ipak snažno djelovali da se i u akcijski plan Vlade i u druge akcijske planove da se uvrste pojedini prijedlozi i inicijative i opaske nacionalnoga vijeća. kolega Šeks ja za razliku od vaših kolega iz nacionalnog vijeća podržavam vaše izvješće jer najprije mi nema mnogo logike u onome što oni navode kao razlog zašto to ne žele podržati. Mislim da nema smisla da vladajući ne podrže mišljenje Vlade koju podržavaju uvijek i uvijek su je dosada podržavali i sada evo prvi puta da se ne slažu sa mišljenjem Vlade i baš na pitanju korupcije. Jer zaista jedan logični niz tu nedostaje. Jer ako ćemo se čvrsto držati svega što se govori onda bi recimo ocjenjivanjem rada jednog saborskog Odbora za promet i veze koji pokušava već dvije godine održati jednu tematsku sjednicu pa je još nije uspio održati kako treba bilo negativno. A mislim da nije smisao ovog tijela da daje pozitivno ili negativno mišljenje na rad svojih tijela u smislu da bude to nekakvo presudno ili sudbonosno. nema mi logike kad mi se opravdavamo i kažemo saborski zastupnici rade i kad nisu u sabornici, a ovdje se vama zamjera da niste radili jer da niste održali sjednicu. Po tom onda ni saborski zastupnici ne rade ako nisu ovdje u sabornici. Ako me pokušavate razumjeti. Ili ustavne promjene su u toku, ali ih nećemo nikada izglasati, a u toku su. To je ista razina logike. Jer vi sa pravom upozoravate da to nacionalno vijeće funkcionira, da šaljete predmete na ostala tijela i da to sve ima svoj smisao i da ne mora biti sjednica odbora da bi se zaključilo da nešto radi ili ne radi, a vi ste imali i sjednice odbora. I drago mi je da niste potpali pod ono vi niste preuzeli to tijelo da kao bivši voditelj gospodin Jovanović javno optužujete, sudite i presuđujete. Da bi to bila percepcija … /Govornik se Da ste vi to radili na jedan bolji način i da to treba dobiti podršku većine bez obzira što se kažem pokušava ne složiti sa mišljenjem svoje Vlade. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ima li odgovora? Nema. Sad ćemo zaključiti raspravu. O izvješću ćemo glasovati kad se steknu uvjeti za glasovanje. Sad bi zastali sa plenarnim zasjedanjem danas, nastavili bismo sutra u 9,30 u uobičajeno vrijeme sa 4. točkom utvrđenog dnevnog reda Hrvatskog sabora za 12. sjednicu. To je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 644. Hvala lijepa, vidimo se sutra.